I još ćemo jednu točku raspraviti, jednu fazu. Točka - Odluke o izboru sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske. Hrvatske. Mislim da je to bilo 7. lipnja kada je mene predsjednik Ustavnog suda obavijestio da ističe mandat osmorici sudaca Ustavnog suda. ističe 7. prosinca ove godine. U skladu sa tim dopisom predsjednika Ustavnog suda ja sam ga proslijedio u skladu sa svojim dužnostima i Odboru za Ustav, predsjedniku Odbora za Ustav koji je sazvao sjednicu Odbora za Ustav, zakazao sjednicu i uputio javni poziv za potencijalnim kandidatima za izbor sudaca Ustavnog suda. Nakon toga javnog poziva objavljenog u Narodnim novinama javilo se 24 kandidata u predviđenim rokovima i tih 24 kandidata u proceduri koja je predviđena Poslovnikom Poslovnikom Hrvatskog sabora, Ustavnim zakonom o Ustavnom sudu je Odbor za Ustav raspravljao i napravio jednu trijažu gdje je danas od tih 24 kandidata utvrdio prijedloge deset kandidata Hrvatskom saboru na raspravljanje i odlučivanje. U međuvremenu je danas došao prije nekog kratkog vremena je nekoliko klubova su Klub zastupnika SDP-a, Klub zastupnika HNS-a, Klub zastupnika HSS-a, naznačen je i Klub zastupnika IDS-a ali nije nitko potpisao i Klub zastupnika PGS-a, SBHS-a i MDS-a su meni uputili dopis od prije sat vremena sam ga ja primio, gdje predlažu, traže da se odgodi glasovanje o izboru sudaca Ustavnog suda do jesenjeg zasjedanja Hrvatskog sabora iz slijedećih razloga postupak izbora provodi se u prekratkom roku koji nije omogućio hrvatskoj javnosti i parlamentarnim strankama i zastupnicima da se na primjeren način upoznaju s kandidatima. Drugo. Izbor sudaca Ustavnog suda pretpostavlja odlučivanje temeljem uvjerenja o stručnosti pojedinih kandidata, ali i balans kandidata s obzirom na njihov svjetonadzor, moralnu vjerodostojnost i društveni ugled. Postupak koji se provodi nije demokratski i temelji se na majorizaciji vladajuće stranke. Dolje potpisani klubovi zastupnika pod ovim uvjetima ne mogu sudjelovati u izboru sudaca Ustavnog suda i od vas kao predsjednika Hrvatskog sabora tražimo da se glasovanje odgodi za jesensko zasjedanje kako bi se moglo temeljiti na primjerenoj demokratskoj proceduri. Osnovni prigovor koji se, dakle vidljivo je koji je osnovi prigovor od ovih klubova stranaka koji se ističe. Ja ću samo napomenuti da je u cijelosti u skladu sa poslovničkom procedurom provedena, ovaj dio procedure od onoga poziva koji je predsjednik Ustavnog suda uputio predsjedniku Hrvatskog sabora, ovaj proslijedio Odboru za Ustav. Odbor za Ustav na temelju zakazane sjednice raspisao pozivni oglas u “Narodnim novinama“. Nakon toga, kada su došli svi kandidati je Odbor za Ustav napravio onaj intervju jučer koji je trajao od pola dva popodne do osam, dvadeset sati i nešta. Daklem, cijela ta procedura je provedena u skladu sa, striktno u skladu sa pravnim normama. Da li je trebala još napraviti neke dodatne konzultacije. Te dodatne konzultacije Te dodatne konzultacije su se mogle i obaviti i danas na sjednici Odbora za Ustav. Ja ne mogu preuzimati na sebe odgovornost, niti imam ta prava ni ovlasti. Ja nisam ni predsjednik kluba. Ne mogu, ja nemam te ovlasti da ja budem onaj koji će preuzeti, sebi prisvojiti pravo da obavlja i da obavlja te konzultacije. To je moglo se napraviti i na sjednici kažem odbora. Ali unatoč tome, ja sam za sutra na prijedlog i na inicijativu ovih klubova zastupnika koji su podnijeli sazvao jedan sastanak sutra u devet sati kod mene u kabinetu, pa molim da i svi predsjednici klubova, svih parlamentarnih stranaka ne samo ovi koji su podnijeli inicijativu da da se, da raspravimo. Ja želim izbjeći jasno, kao što i vi želite izbjeći da se radi o bilo kakvoj trgovini, o bilo kojem bilo kojem drugom modalitetu i razlozima nego da te konzultacije koje se još mogu obaviti itekako da budu doista takve da se osigura ono sve što Ustavni sud, oni kandidati koje. Gledajte bila je suglasna želja, mislim da mogu reći svih klubova svih parlamentarnih stranaka da se taj izbor obavi da se ne čeka jesen. O tome smo raspravljali i u radio emisijama, raspravljali smo u različitim sučeljavanjima, evo kolega Arlović i ja smo bili u raznim emisijama, medijima i drugi. Dakle da se iz razloga predostrožnosti, vidjeli smo kako je tekao s kojim poteškoćama izbor jednoga suca Ustavnog suda, koji su bili sve problemi kako je došlo do čega. Dakle da se preventivno eskivira i izbjegne to da u u rujnu kada počne završna, zadnja sjednica Hrvatskoga sabora da nismo u takvom jednome grčevitom cajt notu koji bi doveo u pitanje regularni izbor sudaca Ustavnog suda. Bez Ustavnog suda nema legitimnih i demokratskih izbora. Mi sada imamo pet sudaca Ustavnog suda, pet, osam se bira. Ustavni sud je mjerodavan za, jedini mjerodavan da odlučuje o ustavnosti i zakonitosti izbora na prigovore, žalbe izbornih povjerenstava jedini Ustavni sud može donositi odluke. Kada ne bi bilo Ustavnog suda Kada ne bi bilo Ustavnog suda na pojedinu izbornu radnju, kada bi bila stavljena žalba, prigovor, ako je ne bi imao tko rješavati, izbori bi bili ništavni. Ne bi bilo izbora. Ja sada vam predlažem jedno, da o ovome izvješću Odbora koje se, Odbora za Ustav koji je raspravio, da provedemo jednu preliminarnu raspravu a da nakon sutra nakon ovoga sastanka donesemo u 9 sati donesemo svi zajedno konačnu odluku. Svi zajedno da donesemo konačnu odluku. zastupnika HNS-a. **Lesar, Dragutin (HNS)** Hvala lijepa poštovani gospodine predsjedniče. Uz nekoliko dopunskih informacija i dva pitanja za koja bi bilo jako dobro da odgovorite na njih prije no što odlučimo bilo što dalje raditi. Prvo kada se je odlučivalo na Odboru za Ustav i Poslovnik o pokretanju postupka za izbor 8 sudaca Ustavnog suda, bilo je rečeno i dogovoreno da će procedura biti završena u jesen da bi imali vremena na vrijeme pokrenut i na vrijeme završiti. Drugo, prešutjeli ste i naš jučerašnji prijedlog oko 13,30 da sazovete predsjednike klubova zastupnika da se dogovorimo o daljnjim proceduralnim radnjama i to smo očekivali sve danas do sjednice Odbora za Ustav u 17 sati. Zastupnici koji jedini imaju pravo glasovanje traže vremena da se upoznaju sa svim dokumentima koji su relevantni, a ja vas moram informirati da kompletnu dokumentaciju o svih 24 kandidata zastupnici su počeli dobivati danas oko 14 sati. Odbor za Ustav jeste nadležan za provođenje procedure, ali nema prava i mogućnosti nametanja odluka članovima svoga kluba. Jučerašnje saslušanje i stavljanje na papir odgovora i svega što se zbivalo, dato je danas u 17 sati i 5 minuta. Želim vjerovati da se slažete sa mnom, da i zastupnici to imaju pravo pročitati bilo prije kakve rasprave i odlučivanja. Mi smo molili i predlagali da Odbor za Ustav danas ne donaša nikakvu odluku, čujem da su oni suzili listu kandidata na 10 kandidata od 24, ne znam zašto 10 ali eto tako su odlučili i pitam što bi mi sutra trebali dogovarati nakon odluke odbora. Da ove odluke nema, razgovor i dogovor bi sutra imao smisla, ali odbor je donio odluku i složio listu kandidata. Prema tome razjasnimo te stvari i da vidimo što, o čemu zapravo razgovarati i večeras i sutra u vašem kabinetu. Prvo u pogledu ovoga dijela da je rečeno da će se u jesen završiti procedura, to držim upitnim da je itko rekao da će ta procedura biti završena … … /Upadica se ne čuje./… Ne kažem ja da vi lažete, ja samo kažem da ja nisam nigdje rekao niti izjavio da će procedura biti završena u jesen, dapače obrnuto. Ja sam iznosio svoja stajališta da bi bilo jako dobro da se izbor izvrši do kraja jesenjega, ljetnoga zasjedanja i da ne uđemo u jesen. To sam ja govorio i u medijima i u radio emisijama i tu sam se složio bio i sa potpredsjednikom Arlovićem kada smo o tome javno raspravljali i zauzimali stajališta. Klub SDP-a, poštovana zastupnica Milanka Opačić. Gospodine predsjedniče u ime kluba SDP-a bi htjela reći da mi odlučujemo o osam sudaca Ustavnog suda, ne odlučujemo o osam bilo kakvih ljudi u ovoj državi, odlučujemo o osam ljudi koji donose najvažnije odluke u ovoj državi i koji predstavljaju u svakom slučaju najvažniji dio dakle od ova tri koja dijelimo na zakonodavnu, sudbenu i dakle i Ustavni sud. S druge strane mi smo za tih osam ljudi dobili životopise jutros u klubove. Zabilješku sa jučerašnjih razgovora ljudi u odboru sa dakle svim kandidatima za suce Ustavnog suda, dobili smo danas na klupe. Mislim da jedno odgovorno ponašanje svakog zastupnika u ovom Domu podrazumijeva da znamo za koga glasamo. Dakle od tih 24 ljudi moramo znati kojih je to osam najkvalitetnijih i najboljih ljudi da sutra sjede u Ustavnom sudu. Mi to ne možemo znati jer smo dokumente o tim ljudima dobili jutros i zbog toga. Molim vas dajte malo, bez upadica, posebno ovi koji su ovako jako kulturni. Dakle, o tim ljudima sasvim sigurno nemamo dovoljno informacija da bismo o njima mogli glasati. Mi odlučujemo doslovno o 8 sudaca Ustavnog suda u dva dana što je definitivno prekratki rok da bismo o tako važnom tijelu odlučivali u samo dva dana. mi nije jasno. Vi kažete da niste imali ovlasti da napravite bilo kakvu konzultaciju u ovom Domu. Gospodine predsjedniče, vi ste predugo u ovom Saboru, vi ste u ovom Saboru od '90. godine i jako dobro znate kako su stvari do sada funkcionirale. S druge strane ne znam što se promijenilo u vašim ovlastima od jučer u odnosu na danas. Vi kažete da ćete nas sutra opet kao predsjednik Sabora sazvati, ne znam zašto nas niste sazvali jučer. Mislim da se možda odgovor krije u tome što ste vi i tako odlučili sve odraditi bez ikakvih konzultacija u ovome Domu, što ste odlučili to presjeći, prelomiti preko koljena. Odbor za Ustav je donio već listu od 10 kandidata koji će ići na glasanje u Parlament i doista je pitanje što mi to sutra ujutro u 9 sati možemo dogovarati i razgovarati. Vi ste očigledno utvrdili svoje kriterije, vi ste po tim kriterijima izabrali one za koje ćete sutra i glasati, prema tome ne vidim što mi sutra možemo dogovarati, a ono što smo mi htjeli to je da razgovaramo o tome da dobijemo najkvalitetnije suce, da dobijemo najkvalitetnije ljude od ovih 24. Još jedanputa o 8 sudaca Ustavnog suda ne može se odlučivati u dva dana odlučujemo o tome ujesen. Na kraju krajeva i hrvatska javnost ima pravo znati tko su ti ljudi, za što se ti ljudi zalažu, koje su njihove moralne vrijednosti. U stručne kvalitete nećemo ulaziti zbog toga što svi ispunjavaju formalne uvjete, ali u svakom slučaju i hrvatska javnost bi imala pravo znati koji su to ljudi i koji su to kandidati. U proceduri predviđenoj zakonom, Ustavom, Poslovnikom je predviđeno slijedeće, kada se prijave kandidati sa svojim životopisima, svom potrebnom dokumentacijom tada Odbor za Ustav utvrđuje, on je mjerodavan Odbor za Ustav, predsjednik je ovdje. Taj Odbor za Ustav je mjerodavan da kada je bio za izbor onoga jednoga suca kada su bila dva kandidata koja su bila u izboru na plenarnoj sjednici koju je predložio Odbor, a isto tako Odbor za Ustav je jedini ovlašten i mjerodavan da on utvrdi listu kandidata koju će predložiti Hrvatskom saboru na raspravljanje i usvajanje prema zakonu, prema Poslovniku on predlaže u pravilu u više kandidata od onih koji se biraju. I sada to je Odbor za Ustav i predložio. To je Odbor za Ustav i utvrdio, a ovaj drugi dio rasprave se odvija nakon ovoga dijela kada Odbor za Ustav utvrdi listu kandidata. To piše jako precizno u Poslovniku kada Odbor za Ustav utvrdi listu kandidata koju predlaže Saboru na raspravljanje i usvajanje tada se povodom izvješća toga Odbora obavlja rasprava. U ime kluba HDZ-a, poštovani zastupnik potpredsjednik Doma Luka Bebić. Izvolite. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo zastupnici, pred nama je bila procedura i još je procedura izbora 8 sudaca Ustavnog suda koji broji 13 sudaca. Od tih 13 5 i nakon i nakon 7. prosinca su suci Ustavnog suda i da bi mogao Ustavni sud funkcionirati mi do tog datuma moramo izabrati Ustavne suce da mogu, da ne bi ušli u moguću Ustavnu krizu. Javila se kao što znamo 24 kandidata na raspisani poziv, 3 puta više nego se bira. Jučer smo imali 6 i pol sati rasprave na Ustavnom odboru o kandidatima gdje su se postavljala pitanja itd. o svim kandidatima, svih 24 su se pojavili pred Ustavnim odborom. Bilo je primjedbi da je za vrijeme rada Ustavnog odbora zasjedao Sabor pa neki članovi Ustavnog odbora nisu mogli nazočiti sjednici Ustavnog odbora, Odbora za Ustav pa me čudi da se netko može takvo pitanje postaviti kad evo od '90. do danas je bila praksa da za vrijeme, ponekad, ne kažem da je to bilo uvijek, ali je bilo stalno i kontinuirano da su zasjedali odbori i kad je zasjedao Sabor. I ne mogu se načuditi …/Govornik se ne razumije./… da za 6 i pol sati pojedini članovi Odbora nisu mogli navratiti u u Odbor za Ustav pa makar sat ili dva jer su ovih 7 do 9 koji su bili čitavo vrijeme, nikad nije bilo ispod 7, a niti je bilo preko 9, znači od mogućih 12 članova Odbora za Ustav. To pokazuje interes pojedinaca za opći rad, a ti isti sada dramatiziraju važnost izbora, a nisu našli za potrebno da za 6 i pol sati navrate na odbor. Molim, ja govorim ono što sam ovdje pribilježio da ću reći i neće me nitko omesti u tome da reknem ono što sam predbilježio. Zašto je moguća Ustavna kriza? Moguća je jer polovinom 9. mjeseca, neki su spominjali izvanredno zasjedanje Sabora kao da je neka izvanredna situacija pa treba sazvati izvanredni Sabor. Redovito zasjedanje Sabora početi od 15. rujna pa dalje, dakle moguća je sjednica Sabora za izbor Ustavnih sudaca negdje polovinom rujna. Uzmimo da se dogodi ono što je moguće, udaljen od mikrofona, ne razumije se./… da je to trajalo mjesecima jer prvi put nitko nije izabran, pa ponovo pozivanje, pa ponovo čitava procedura itd. Uzmimo da ne budu izabrani, što je moguće u 9. mjesecu. Što to znači? To znači pozivanje ponovo, ali i Sabor treba raspustiti u 10. mjesecu da bi se u 11. mjesecu održali izbori, a onda ne znam kad bi takav scenarij bio tko bi mogao izabrati te ustavne suce

tajming koji mora osigurati izbor sudaca Ustavnog suda. Ja ne kažem da bi sutra ili bilo koji dan bili izabrani svi suci. Ali ako od postojećih pet sudaca budu izabrana dva, tri ili pet sud može raditi. Ali ako nije izabrana, onda ne može raditi. Mi smo odgovorni za ustavno funkcioniranje države i Hrvatska demokratska zajednica će ustrajati u tome da funkcionira država na temelju Ustava i da ne dođe do moguće ustavne krize oko neizbora sudaca Ustavnog suda. Prema tome, i sam sam bio za to da se odgodi do 9. mjeseca. Ali kad su mi objasnili da je moguće da ne budu izabrani i da ponovo treba pozivati i ponovo raspisivati poziv, da li je moguće u ustavnom roku izabrati dok zasjeda ovaj Sabor koji također po Ustavu treba biti u određeno vrijeme raspušten da bi se mogli održati izbori koji se planiraju održat u studenom mjesecu ove godine? Prema tome, ove stvari želim javno i glasno reći da budu upoznati svi oni koji bi eventualno osporavali proceduru. Nitko ne može osporavati proceduru koja je demokratska na temelju Poslovnika i Ustavnog zakona. I ona se je provela do ovog momenta potpuno zakonito i na temelju Ustava. Mi mislimo da trebamo pokušati sutra izabrati ustavne suce. Od 24 predloženo je 10, što je 25% više nego što se bira, što je također u skladu sa propisima koje smo donijeli. Ja ne vidim razloga zašto ne bi to učinili. A ako ne učinimo do kraja imamo popravak u 9. mjesecu kada je moguće izabrati i ostale koji sutra ne budu izabrani. Ali se može dogoditi da u 9. mjesecu ne bude izabran ni jedan. A ovaj slučaj izbora ovog jednog suda Ustavnog suda je pokazao da to se može oduljiti za nekoliko mjeseci. Tko će preuzeti odgovornost za ustavnu krizu koja bi nastala zbog toga što nismo na vrijeme izabrali suce Ustavnog suda? Eto toliko.